квесторите да призоват народните представители в залата, за да продължим заседанието.

Моля народните представители да заемат местата си, за да продължим работата. Заповядайте, господин Летифов

По § 5 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен. Има ли изказвания по току-що прочетения текст на параграфа? Не виждам заявени изказвания. Пристъпваме към гласуване.

ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Понеже имаше движение в залата и някои колеги не успяха да

Моля народните представители да бъдат поканени в залата. Гласуваме § 9.

предложение от народните представители Иван Вълков, Борис Кърчев, Станислав Иванов, Александър Мацурев и Радостин Танев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17: „§ 17. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „колесните трактори и теглените от тях ремаркета“ се заменят със „самоходните машини, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h и ремаркетата, теглени от тях“. ал. 2 след думите „издава на“ се добавят „Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Технически операции“, Националната служба за охрана и учебни заведения, по Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование“ и се поставя запетая. 3. ал. 3 думите „декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност, и“ се заличават. 4. В ал. 6, т. 4 накрая се добавя „или е представен неистински документ

„Срокът на валидност на разрешението може да бъде удължен с нови 5 години, ако лицето по ал. 2 е подало заявление за това преди изтичане на срока и отговаря на изискванията по ал. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице удължава срока на валидност на разрешението в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.“ 6. В ал.

и 10: „9. когато председателят на комисията, извършваща прегледите, въведе некоректни данни за идентификация на пътното превозно средство, представено на преглед в информационната система по чл. 147; 147; 10. когато са извършили периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство от категория, за която контролно-техническият пункт няма издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.“ 7. Създава се нова ал. 11: „(11) Не се заличават от регистъра по ал. 9 председателят на комисията, извършваща прегледите и/или техническите специалисти, когато искането за това е направено от лицето, получило разрешение по ал. 2 или от лицето, вписано в регистъра, ако по отношение на съответното лице е образувано производство за заличаване по реда на ал. 10, т. 3 – 10.“

12. Създава се ал. 16: „(16) В случаите на ал. 15, т. 4 преди прекратяване на правата, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва инвентаризация на документите за удостоверяване на техническата изправност, предоставени на лицето, и комплексна проверка на дейността на пункта. Не се прекратяват правата, произтичащи от разрешението, по искане на неговия притежател, когато за него е образувано производство за отнемане на разрешението и списъка към него по реда на чл. 148б.“ Благодаря Ви, господин Летифов. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Вълков.

който се отнася до пунктовете за годишен технически преглед, където вече са започнали комплексни проверки или проверки само по документи, или по някакъв друг сигнал. След установяване на сериозни нарушения, които могат да доведат до спиране на работата на този пункт, има възможност в сегашното законодателство собственикът на пункта за годишен технически преглед да подаде заявление, с което да прекрати дейността на този пункт и да прекрати самата проверка, след което не могат да му бъдат наложени никакви административнонаказателни санкции, а след един или два месеца същият пункт отново да бъде отворен, със същия собственик, но с друга фирма. За да прекратим тази порочна практика, която съществува от няколко години, сме направили съответното предложение, което беше подкрепено от по-голямата част от народните представители на второ четене в Комисията. Призовавам всички народни представители да го

да подкрепим тази алинея, но само тази. Молбата ми към Вас е, госпожо Председател, ако има възможност, ал. 16 да бъде гласувана отделно, тъй като имаме волята и желанието да подкрепим този текст. Той е хубав, добър е, но в контекста на другите текстове няма как да го подкрепим

към изказването на господин Вълков? Няма. Дуплика желаете ли? Не желаете. Други изказвания?

Припомням, че предложението е подкрепено от Комисията – конкретно за ал. 16, което влиза в предложението за § 10, който става § 8.

Не виждам пречка да гласуваме конкретно ал. 16, макар че в предложението, подкрепено от Комисията, това предложение е включено и съществува. Вие искате просто да демонстрирате своята подкрепа специално на тази алинея?

предложението за разделно гласуване, направено от господин Свиленски.

Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 16: „§ 16. § 11: „§ 11. В чл. 150а, ал. 1 се изменя така: „(1) За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, да не е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, както и свидетелството му за управление да е в срок на валидност, да не е временно временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс и да не е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено.”

Моля, режим на гласуване.

Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кирчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага

който управлява моторно превозно средство със свидетелство за управление, което е с изтекла валидност или чието свидетелство за управление е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено, както и на собственик чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства - до представяне на валидно свидетелство за управление на управлявалия превозното средство, но за не повече от 12 месеца.“ 2. Точка 2а се изменя така: прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство: а) без да е правоспособен водач, не притежава съответното свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство или след като е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен и административен ред или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на собственик чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства – за срок от 6 месеца до една година; б) с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, обещавам, че това ми е последното изказване за днес по този Закон

случая казуса Каролев, ако мога така да го нарека, със сваляне на регистрацията на автомобили, чиито водачи са с изтекли свидетелства за управление. В рамките на дискусията и в Комисията се постигна някакво съгласие как да бъде решен въпросът. От времето на Комисията до днес обаче установяваме, че и това, което се предлага в предложения текст, не е много коректно, затова си позволявам да направя… Сега в момента, колеги, се предлага, когато Ви е изтекло свидетелството за управление, не да се дерегистрира автомобилът, а да се спира от движение до издаване на свидетелство или за 12 месеца. Това, което предлагам аз и правя предложение, е: в т. в т. 2, буква „о“ да отпадне цялата точка, а именно тези водачи, които са с изтекло свидетелство, да си подлежат на санкциите по действащия преди месец януари Закон – именно финансова санкция от 100 до 300 лв. Тъй като и така предложеният текст отново ще създаде казуси и проблеми на водачите, затова моето предложение е да отпадне. По другите текстове няма проблем. Там вече е разпределено за всеки нарушител какви санкции има. Тъй като казах, че е последното ми изказване, използвам възможността да Ви пожелая весели празници, щастлива Нова година! Да бъдем по-мъдри и през Новата година по-малко промени в Закона за движение по пътищата, господин Иванов! Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Наистина в чл. 171 е е голямото разковниче и ние на заседанието на Комисията взехме принципно решение да се намали тази тежест или да поправим една несправедливост, която беше несериозна. Това общо поставяне на всички нарушители под един знаменател с различна тежест на нарушенията не беше редно. Щях да предложа поне в този вариант да се подкрепи текстът, но това, което предложи всъщност и господин Свиленски, има своя резон да бъде подкрепено. Искрено се надявам да се получи един дебат в залата, за да намерим най-доброто решение. Всички осъзнахме, че всъщност текстът поражда напрежение, че не е справедлив в този вид и всички с общи усилия тръгнахме да търсим решение на този казус на принципа „проба – грешка“. Затова ще помоля и гостите, които са тук, да се включат, да намерим доброто решение, за да не се налага да правим още една поправка точно на този текст в Закона за движение по пътищата. Освен това ще предложа на вносителите

свидетелство за управление“ да отпадне думата „съответното“, защото това създава повече напрежение, отколкото да реши кой водач за какво отговаря и е нарушил. нарушил. Тази дума няма място там и така даваме повод на правораздавателните органи, как да кажа, да свалят всички тези наказателни постановления. Затова Ви моля да го обсъдим и да решим казуса. Да не започнем и следващата година с промени отново на Закона за движение по пътищата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Летифов. Реплики към изказването има ли? Няма. Имате думата, господин Иванов.

Чуха се различни мнения, различни становища, но не се стигна до единно решение, което да бъде подкрепено от Комисията. Затова

за да може този текст да се преосмисли и да се въведе в новото законодателство, което в момента работят колегите от МВР. Мисля, че така е най-редно. Да не направим някоя допълнителна грешка. Да бъде прието предложението на господин Сливенски да отпадне тази част от параграфа, както предложението на господин Летифов за отпадането на „съответно“. Искам да кажа още нещо. Ако се приеме предложението на господин Свиленски, трябва да отпадне и § 16, чл. 172, защото там добавяме буква „о“. Без нея ще отпадне целият параграф. Това е моето предложение. Благодаря за подкрепата. Весели празници на всички!

Благодаря за уточнението. Беше важно да се чуе още веднъж, господин Летифов. Други изказвания? Ако няма, подлагаме на гласуване

Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

чл. 174 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4 думите „употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, както и от участниците в пътнотранспортни произшествия“ се заменят с „концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на моторни превозни средства, трамваи или самоходни машини и/или употребата на наркотични вещества

С новата номерация това е § 19. Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23: „§ 23.

без да е правоспособен водач, без да притежава съответното свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство или след като е загубил правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4, или след като свидетелството му за управление на моторно превозно средство е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4, или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, или е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено;“ б) точка 3 се изменя така: „3. собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което: а) не е правоспособен водач, не притежава съответното свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство или което е лишено от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред,

ал. 4: „(4) Който управлява пътно превозно средство с неукрепен товар в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 127, ал. 4 се наказва с глоба от: 500 лв. при констатирани незначителни неизправности при укрепването на товара; 2. 1000 лв. при констатирани значителни неизправности при укрепването на товара;

в ал. 1, буква „а“, т. 2 се изменя така: „който управлява моторно превозно средство без да е правоспособен водач, без да притежава съответното“, моля думата „съответното“ да отпадне.

Изказвания има ли? Няма. Ще подложа отново на гласуване отпадането на думата „съответното“ от § 17, чл. 177, т. 3, буква „а“: „притежава съответното“ – отпада.

С новата номерация това е § 19. Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В ал. 9 думите „Технически специалист" се заменят с „Председател на комисия, извършваща прегледи или технически специалист“. б) създава се т. 7: „7. председател на комисия, извършваща прегледи, който не въведе в информационната система по чл. 147 точните показания на километропоказателя на моторно превозно средство.“ 2. В ал. 9 думите „Технически специалист" се заменят с „Председател на комисия, извършваща прегледи или технически специалист“. 3. Създава се ал. 11: 11: „(11) На лице, което извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства с уреди или техника, на които е нарушена маркировката или пломбата се налага глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв.“

Правя предложение, господин Председател,

в т. 6 към думите „технически специалист“ – „се добавят“, и следва текстът от предложението на Комисията. Правилно ли го изчетох?

Подлагам на гласуване текста на § 19 с направените изменения, които гласувахме току-що. Ще напомня, че в ал. 7, точка „а“ към думите „технически специалист“ се добавя вместо се заменя – „председател на комисия, извършваща прегледи или технически специалист“. И до края текстът остава – текстът, който предлага Комисията. Моля, гласувайте.

С новата номерация следващият текст е § 23. Има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23: „§ 23. В чл. 183 се правят следните изменения:

Благодаря, господин Летифов.

Гласували 98 народни представители: за 77, против 8, въздържали се 13. Предложението се приема.

Благодаря, господин Летифов. и 73: „71. „Значителни неизправности, включително по укрепването на товара“ са откритите по време на проверка неизправности, които са без значителни последствия за безопасността на превозното средство или без значително въздействие върху околната среда, както и други незначителни несъответствия. 72. „Значителни неизправности“, включително при укрепването на товара са откритите по времето на проверка неизправности, които могат да засегнат безопасността на превозното средство или да имат въздействие върху околната среда, или да породят риск за другите участници в движението по пътищата, както и други по значителни несъответствия. 73. „Опасни неизправности“, включително при укрепването на товара са открити по време на проверка неизправности, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението по пътищата или имат въздействие върху околната среда.“

Моля, режим на гласуване.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция: „Заключителна разпоредба“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?

23. Има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

По § 29 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който по новата номерация става § 26:

Забравихте да пожелаете през следващата година по-малко промени в този Закон

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, първо, моля за допуск в залата на д р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и Цветомира Стайкова – директор на Дирекция „Развитие на селските райони“.

внесен от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 29 ноември 2017 г. – второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., както и на мерките и подмерките

1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета, наричан по-нататък

„Чл. 9а. Министърът на земеделието, храните и горите, след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства, издава: 1. наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания; 2. наредби по прилагането на мерките и подмерките по чл. по чл. 21, параграф 1, буква „а“ и „б“, чл. чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; 3. наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ

райони за периода 2014 – 2020 г. производствата пред управляващия орган или Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция се провеждат посредством: 1. Интегрираната система за администриране и контрол, по реда на Глава трета от този закон – за мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, букви „а“ и „б“, чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013; 2. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН), по реда и при условията на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – за останалите мерки и подмерки. Чл. 9в. (1) Предварителна оценка на проектните предложения за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 се извършва когато: 1. размерът на заявената финансова помощ по всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, и; 2. това е предвидено в условията за кандидатстване. (2) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за мерките и за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения по ал. 1. (3) В едномесечен срок след приключване на периода на прием комисията по ал. 2 оценява и класира проектните предложения по критерии и ред, определени в условията за кандидатстване. Комисията изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд „Земеделие“. (4) Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, 14 дневен срок от публикуването на списъка по ал. 3. (5) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. назначава комисия за разглеждане на възраженията по ал. 4. Комисията се произнася в срок от 60 дни от подаване на всяко възражение и уведомява съответната комисия по ал. 2. (6) Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението по ал. 5, комисията по ал. 2 изготвя и публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд „Земеделие“ списък на: 1. проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки; 2. всички проектни предложения, извън посочените в т. 1. Чл. 9г. (1) Процедура чрез подбор на проектни предложения по реда на Глава трета, Раздел II от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 2 се оценяват до 110 на сто след оценяване на проектните предложения по ал. 1 и преди класирането им, и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто. Чл. 9д. Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на всички останали проектни предложения, извън тези по чл. 9г. Чл. 9е. След подписване на административните договори ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода

ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на проектните предложения от списъка по чл. 35, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за които не е сключен договор. Чл. 9ж. За предварителните дейности, които са допустими преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2, кандидатите за подпомагане, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, прилагат специалните правила за определяне на изпълнител на Глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Чл. 9з. За администриране на мерките и подмерките по чл.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 4, 5 и 6, като Комисията подкрепя текстовете на съответните параграфи. Гласували

Благодаря. Изказвания?

Подлагам на гласуване предложението за удължаване на работното време за днес до приемане на Законопроекта. Гласували

§ 11: „§ 11. В § 1 от Допълнителната разпоредба т. 56 се изменя така: „56. „Валидно заявление за подпомагане“ е заявление, което е получило уникален идентификационен номер, съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане и е преминало обработка и контрол от Държавен фонд „Земеделие“ – „Разплащателна агенция.“

Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста. Гласували

става § 12: „§ 12. (1) Започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и на мерките и подмерките по чл. 9б, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., се довършват по досегашния ред, до изтичане на периода на мониторинг. (2) Кандидати със заявления за подпомагане, подадени в периоди на прием преди влизането в сила на този закон, за които няма издадена заповед

Дейностите по чл. 9ж, които са договорени от бенефициентите преди влизането в сила на този закон без прилагане на специалните правила на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за определяне на изпълнител, са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване за съответната мярка или подмярка.“

промени в чл. 1, т. 7 и чл. 9а се предвиждат част от мерките и подмерките по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Приемането и разглеждането на проектни предложения с цел хармонизиране на предлаганите процедури със Закона за управление на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове да става чрез насоки за кандидатстване, вместо по досегашния ред – чрез наредби, издавани от министъра на земеделието, храните и горите. Такъв подход води до противоречие със самата Програма за развитието на селските райони. В Раздел ХV.3 на Програмата – на стр. 787 от нея – е записан следният текст: е отговорен за информираността и запознаването на потенциалните бенефициенти и широката общественост с приоритетите, които ще се подпомагат по Програмата за развитието на селските райони и ролята на Европейския съюз за предоставената помощ. За всяка мярка от Програмата за развитието на селските райони ще бъде публикувана подробна наредба в „Държавен вестник“. С други думи, за да се постигне желаната от вносителите в Законопроекта цел, ще бъде необходимо да се направи промяна в Програмата за развитие на селските райони, за което обаче е необходима нотификация от страна на Европейската комисия. В § 8, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона, който гласуваме, се постановява, че кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периоди на прием преди влизане в сила на този закон, за които няма издадена заповед за одобрение или отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението в следващ период на прием по мярка или подмярка по чл. 9б, т. 2, при условие и ред предвидени в насоките за кандидатстване. За част от инвестиционните подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 има издадени наредби за условията и реда за прилагането им. По тези подмерки има приключени приеми, както и стартирали, но недовършени към настоящия момент. Започналите производства по одобряване и изплащане на финансовата помощ за проекти от първия пример ще продължи по реда на същата наредба, тоест в един програмен период Министерството на земеделието, храните и горите предлага да има и наредба, и условия за кандидатстване за една и съща подмярка (реплика от народния представител Не е изяснено какво налага това, при положение че в текстовете на Програмата за развитие на селските райони е записано, че добрите практики от предходния програмен период ще продължат. Критики към наличието на подробни правила, уредени в наредби, не е имало до момента от нито един контролен орган на национално или европейско ниво. Точно обратното, чрез ЗУСЕСИФ в оперативните програми се въведоха добри практики от Програмата за развитие на селските райони, а именно наличието на административно производство, административен договор и така нататък. Обръщам внимание, че тази година ще завърши без прием по Програмата за развитие на селските райони. Индикативният график беше променян три пъти през годината. Защо така, и за мен ще остане неясно. Опасявам се, че настоящите промени в Закона за подпомагане на земеделските производители ще забавят и затруднят още повече този прием, тъй като за да се реализира тяхната идея, ще е необходимо да се направят промени, сигурен съм, и в други нормативни актове.

и изпипани така, че да гарантираме на нашите земеделски стопани безпроблемно и навременно финансиране на техните проекти. Благодаря Ви за търпението. Пожелавам на всички светли новогодишни празници, здраве и благополучие! Благодаря Ви, господин Данчев. заповядайте за изказване.

Министерството на земеделието, храните и горите проведе комуникация с Европейската комисия. Главна дирекция „Земеделие“ и Европейската комисия потвърдиха тяхното становище, че текстовете в Програмата могат да бъдат своевременно променени, актуализирани и, освен наредби, да бъдат добавени и насоки за кандидатстване. Това вече е комуникирано, одобрено е от тяхна страна, утре имаме насрочен Комитет по наблюдение на Програмата, в който те също ще вземат участие, ще предложим това предложение. Важно е да се отбележи, че формата на документа, по който ще са определени условията за кандидатстване, е изцяло от пълномощията на страната членка и не представлява проблем. В тази връзка предлагаме своевременно, заедно с промяната в Закона, да направим и промяна в Програмата, което е чисто формално.

развитие на селските райони е необходима, тя не е толкова проста, колкото ни се представи. Пак казвам, дори и да мине сравнително бързо, има и други нормативни актове, които следва да бъдат променени.

във връзка с това предложение, че то няма как да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и няма как да бъде изпълнено, за съжаление, защото Законът за нормативните актове ясно предвижда как и кога те влизат в сила. В конкретния случай не може да се обнародва акт с отлагателно условие нотификация и няма как след това да се обнародва да се обнародва нотификацията, за да се определи моментът, в който актът влиза в сила. Такъв вокацио легис няма като опция и като възможност. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Вероятно и това е имала предвид Комисията като едно от условията, за да не подкрепи предложението. Така или иначе ще го подложим на гласуване.

Народното събрание е във ваканция от 22 декември до 10 януари включително. Следващото редовно пленарно заседание – 11 януари 2018 г. от 9,00 ч. Благодаря на всички, които се изказаха днес, и особено на тези, които не се изказаха. Весели празници на всички! Закривам заседанието. Благодаря